(SDP)** Sad ćemo prijeći na - Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2012. godinu Podnositelj izvješća je Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Materijale ste primili u pretince. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će izvješće obrazložiti zamjenica ravnatelja agencije gospođa Dubravka Dolenc. Hrvoje** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Zgrebec. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Lijep pozdrav ispred Agencije za zaštitu osobnih podataka i sukladno zakonskoj ovlasti podnosim izvješće o radu agencije za 2012. Ja ću nastojat bit kratka i konkretna. Osvrnula bih se na analizu stanja zaštite osobnih podataka u 2012., a isto tako bih prikazala i određene usporedbe statističkih podataka sa 2011. iz čega možemo uočiti određene pomake na tom području. Naime, kad analiziramo provedbu zaštite osobnih podataka agencije za 2012. razvidan je porast zahtjeva za zaštitu prava, upita građana, upita novinara, isto tako povećan je i broj nadzornih aktivnosti pa je samim time povećan i angažman agencije i naravno uočljivi su određeni pomaci i rezultati. Naime, ako se samo osvrnemo na nadzorne aktivnosti tijekom 2012. godine agencija u odnosu na 2011. kada je bilo 188 nadzora povećanje od 71,28%. Napominjem da se ovaj postotak odnosi i na izravne i na neizravne nadzore, naime agencija je rukovodeći se svojim vlastitim iskustvima, ali isto tako i preporukama twinning stručnjaka kao i stručnjacima drugih nadležnih tijela koje koje provode zaštitu osobnih podataka u zemljama članicama EU, fokusirala se dakle na sektorske i neizravne nadzore budući da u ovom izvještajnom razdoblju kojima se itekako postigao željeni cilj, a svakako im je prednost i ekonomičnosti

što ukazuje na povećanje od nekih 78,09%. Od toga je agencija tijekom 2012. riješila 149 zahtjeva, dok je 20% zahtjeva ostalo neriješeno, međutim navodimo da je dio neriješenih zahtjeva zaprimljen koncem godine pa iz tih razloga nije bilo moguće riješiti u izvještajnom razdoblju, a osim toga u dijelu zahtjeva radilo se i o nekim složenijim slučajevima gdje je trebalo provodit izravne nadzore u svrhu dodatnog utvrđivanja činjeničnog stanja. Isto tako što se tiče upita građana i ovdje dakle je razvidan povećan broj tih upita. Dakle 2012. Agencija je zaprimila 599 predmeta, od toga je 19 prenijeto iz ranijeg razdoblja, zaprimljeni su dakle tijekom prosinca 2011. pa je stoga ukupan broj predmeta za 2012. činilo 618 neupravnih predmeta s time da je to povećanje od 49% u odnosu Ovaj zabilježen porast broja i zahtjeva za zaštitu prava i upita ukazuje na činjenicu da se agencija u svom radu otvorila prema javnosti, prije svega kroz brojne nastupe u medijima, sudjelujući dakle u radioemisijama, televiziji, a osim toga provodila je i sustavno edukacije u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom diljem Hrvatske u svim većim gradovima gdje je zapravo prezentirala dva bitna ljudska prava koja su u njenoj nadležnosti: zaštitu osobnih podataka i pravo na

u ovom izvještajnom razdoblju važno je napomenuti da se velik broj zahtjeva odnosio na obradu osobnih podataka u Sektoru telekomunikacija, zatim velik broj zahtjeva je odnosio se na nezakonitu obradu osobnih podataka u marketingu. Ali ono što posebno zabrinjava je činjenica da je značajno porastao broj zahtjeva koji su se odnosili na neovlaštenu obradu osobnih podataka na internetu. To prije svega je radilo se, dakle o dakle građani žalili i podnosili zahtjeve zbog provale u društvene mreže, provala u Facebook, kreiranje lažnih Facebook profila, kreiranje lažnih blogova, te ostali slučajevi cyber bullinga gdje je zapravo su se objavom takvih nekakvih sadržaja počinitelji očigledno nastoje naštetiti ugledu tih osoba protiv kojih su te radnje uperene. U svim tim slučajevima imajući u vidu opasnost navedenih zlouporaba, a s obzirom na moć ovog medija kao što je Internet, gdje sadržaj samim time ovakva gruba invazija na privatnost postaje odjednom poznato svjetskoj javnosti, te imajući u vidu, dakle nemogućnost ili znatne poteškoće u otklanjanju takvih sadržaja sa interneta agencija je doista ulagala znatni trud pritom surađujući

zbog pogrešne uporabe OIB-a građana. Tu je bilo utvrđeno da je došlo do zamjene identiteta, zatim objava podataka o poreznim dužnicima od strane neovlaštenih osoba, a dio zahtjeva odnosio se i na obradu osobnih podataka novim tehnologijama kao što je video nadzor i biometrijski podaci. Postupajući po predmetnim zahtjevima Agencija je donijela 63 upravna akta, rješenja, 67 mišljenja, 4 preporuke, 4 upozorenja u svrhu uklanjanja nepravilnosti. Od toga 34 rješenja zahtjev je za zaštitu prava usvojen. U 7 rješenja zahtjevi su odbijeni, a u ostalom dijelu odbačeni zbog nedostavljanja relevantnih dokaza ili su postupci obustavljeni. Vezano za rješenja agencije treba napomenuti da protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena,

u povodu upravnih sporova koji su pokrenuti u ranijem izvještajnom razdoblju. Uglavnom od svih tih presuda treba napomenuti da je 6 presuda Agencije u stvari prihvaćeno, odnosno odbijeni su tužbeni zahtjevi dok je samo jedno rješenje Agencije poništeno što zapravo ukazuje na visok stupanj

da je u podnesenom zahtjevu zatražena zaštita imena i prezimena osobe koja se može identificirati i na osnovu svog samog imena i prezimena zbog specifičnosti imena i prezimena te iz tih razloga smo, dakle i ovdje pružili zaštitu. Što se tiče rada na projektima ja bih spomenula projekt koji je Agencija uspješno završila u okviru 2012. a to je jačanje kapaciteta Agencije u okviru IPA 2007. ukupne vrijednosti 2 milijuna i 80 000 eura koji se sastojao od nabavke opreme i twinninga. U okviru ovog projekta učinjeno je čitav niz aktivnosti, revidiranje prije svega Zakona o zaštiti osobnih podataka i on je u skladu, dakle

koji, dakle na slikovit i vrlo jedan populistički način prikazuje Agenciju, njene aktivnosti, ulogu i dva prava koja su, dakle bila u njenoj nadležnosti. Isto tako, treba napomenuti a nastavno na ono što sam spomenula zlouporabu osobnih podataka na internetu, da Agencija posebnu pažnju upravo tome i posvećuje naročito imajući na umu djecu i mlade kao najranjiviju skupinu. I samim time nastoji ih kroz razne edukacije Agencija organizirala tokom 2012. isto tako čitav niz i radionica i predavanja odnosnih na zaštitu podataka djece i mladih kad je u pitanju, dakle korištenje internetom. I velim te radionice bile su isto tako održane u suradnji sa knjižnicama grada Zagreba. Još bih samo spomenula jednu bitnu stavku, a to je tijekom 2012. je potpisan i Sporazum o strateškom partnerstvu na uspostavi Centra za sigurniji Internet, tzv. CSI gdje je Agencija, dakle to potpisala sa partnerima, partnerima, MUP-om, CARNET-om, Tehničkim veleučilištem u Zagrebu, Udrugom suradnici u učenju i drugim partnerima. Cilj centra je naime promicanje računalne i informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj. U okviru tog sporazuma izrađena je i web stranica www.sigurniinternet.hr koja je namijenjena djeci i roditeljima, nastavnicima u kojem se, dakle na jednom mjestu nalazi objedinjeni materijal partnera, savjeti, brošure o opasnostima koje nosi Internet, … savjet je o sigurnom ponašanju na društvenim mrežama, upoznavanje sa saiber ono što AZOP posebno pozdravlja to je inicijativa MUP-a u oformljavaju takozvane red bootten on line prijave dakle riječ je aplikaciji koja se dakle nalazi na severu MUP-a i gdje bilo tko dakle može u obliku jednostavne e prijave prijaviti sve oblike zlostavljanja djece i mladih, dakle sve oblike nasilja pa naravno pri tom i internetsko nasilje.

to me je ionako zasmetalo jer nismo u Europskom parlamentu nego Hrvatskom parlamentu ali riječ koja je nama itekako važna u politici to je facebook. Moram priznati da sam imao taman u vrijeme izborne kompanije veliki problem što sam imalo lažni facebook profil i moram priznati da sam prijavio to policiji no nikad mi nisu uputili na Agenciju za zaštitu osobnih podataka koja bi mi vjerojatno pomogla ali mislim da trebate to i medijski prezentirati. No ja želim ovom prigodom čestitati policiji koja je nakon tri mjeseca otkrila tko je radio moj lažni profil. Znači, čestitam policiji ali nikako Agenciji, dosta ste spominjali u izvješću facebook no smatram da upravo zaštita osobnih podataka je važna pa isto tak nas građane RH koji imamo facebook ili nemamo facebook a i da se upravno našim stranicama ne koristi netko drugi. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, gospođa Dolenc. S mjesta samo, uključite se tamo. Evo ja se zahvaljujem na pitanju. Htjela sam reći da u principu provala u facebook i kreiranje lažnog facebook profila osim što naravno predstavlja kršenje Zakona o zaštiti osobnih podataka ujedno je kazneno djelo i definitivno je za to nadležna policija. Međutim, upravo zbog toga što se građani žale i nama a mi smo isto tako prepoznali opasnost ovakvog načina invazije u privatnost, mi smo isto poduzeli čitav niz mjera i o tome smo govorili u brojnim radio emisijama i naravno to, i tijekom 2012.a isto tako samo ovo se sad ne odnosi na razdoblje 2012.sa facebookom smo uspjeli ali to tek, to sad dakle ne spada u ovo izvješće postići i nekakav upravo vezano za uklanjanje lažnih facebook profila tako da mislim da smo zbilja napravili maksimum u tom pogledu. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-stranke rada Branko Vukšić, izvolite kolega. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Prije u prijašnjoj raspravi kolega Grubišić je dao jednu logičnu primjedbu. Rekao je da se trebalo u izvješću o kojem smo raspravljali napisati usporedni a ne komparativni. Primjedba je u redu, međutim vidjet ću šta će kolega Grubišić reć kad pročita ovo izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2012.godinu i to je moja prva primjedba ali stvarno nije primjedba samo tehničke naravi. Ne znam, prije je rekao kolega Bubalo kao da smo u Europskom parlamentu ili britanskom parlamentu. Pogledajte prvih nekoliko stranica izvješća. Čak je svaka glava tog izvješća napisana na engleskom, u tekstu je prvo engleski naziv a u zagradi je eventualno hrvatski naziv. Mislim to oprostite ni u jednom parlamentu u Europi to izvješće ne bi došlo na klupe parlamentaraca, ni jednom. Mislim da se treba poštivati hrvatski jezik. I ne sviđa mi se ovo izvješće. Prije smo uvijek govorili dobro je izvješće ali je praksa loša i samo izvješće kako je strukturirano, meni se ne sviđa izvješće, nije pregledno, nema analize. Tu su pobrojane aktivnosti. Međutim izvješće nisu samo aktivnosti, susreti s nekim, seminari nego mene zanima stanje u tom području, kada pročitam to izvješće ja ne mogu dobiti uvid u takvo stanje ili mogu dobiti oni koji su jako, jako informirani. Recimo kad sam čitao izvješće Gonga o toj istoj materiji koja na 50,60-tak stranica dobio sam puno jasni pregled. to je osnovna primjedba na samo izvješće. Ima u izvješću jedna konstatacija koja isto potiče na razmišljanje. Zaštita osobnih podataka, ovako se kaže, agencija je stekla svoj publicitet. Agencija za zaštitu osobnih podataka u 2012.radila je jedan iznimno veliki posao, možemo reći ipak se kreće i ovdje u izvještaju u glavi 8 pravo na pristup informacijama, tada još nije bilo povjerenika za informiranje. Radila je sve te poslove agencija. Danas će se u ovo vrijeme poslije ćemo raspravljati o pravilniku povjerenice za informiranje. Što znamo mi kao hrvatski građani o agenciji, prije je gospodin Bubulo govorio o tome da nije znao i da ga čak ni policija nije uputila na rad agencije za zaštitu osobnih podataka. Kada smo raspravljali malo prije o brojnim agencijama treba se reći da je ovo jedna od najznačajnijih agencija, da ova agencija itekako ima smisla jer pristup informacijama, sad govorim o 2012. da ne bi zaboravili što je bilo u nadležnosti isključivo Agencije za zaštitu Agencije za zaštitu osobnih podataka. Treba se reći da je bio osnovni alat prevencije protiv korupcije i to na svim razinama od one najviše razine do najniže razine. I ako vidimo koliko je zahtjeva za intervenciju agencije bilo tada stvarno možemo reći da su rezultati ne skromni nego više nego skromni. Oni jesu bolji nego prethodnih godina. To što je rekao gospodin Bubalo, dajte uđite u medije. Osnovno što bi trebala agencija raditi i što bi trebala raditi povjerenica za informiranje koja preuzima veliki dio poslova agencije jest biti na usluzi građanima i ujedno institucijama Hrvatske. 2012.godine agencija je zaprimila ukupno 187 zahtjeva za zaštitu prava odnosno pritužbi građana i trećih osoba. Zamislite da je to tek desetina, to nije ni tisućinka onoga što se događa građanima kad je u pitanju zaštita prava. jednostavno građani ne znaju da imaju jednu od 150 agencija, agencija koja štiti njihova prava, koja štiti njihova prava i isto tako ne znaju a i neće znati osim pio našim saborskim raspravama koje sad nisu više na televiziji i koje prenosi četvrti program HRT-a a njegova gledanost je ispod 1% i to je Hrvatski sabor kao predstavnik vlasnika dopustio tako da radimo kao u ilegali u partizanima 43. Svaka vlast se bori za to da čim manja bude gledanost sjednica Sabora i zna se iz kojih razloga, ali neću previše, gospodin Batinić je tu, izaći van iz konteksta rasprave da ne bi bio opomenut. Znači, kao što sam rekao agencija u 2012.itekako je važna za prevenciju korupcije, da agencija, njezina djelatnost jest osnovni alat za prevenciju korupcije. Međutim, koliko ljudi zna za taj alat? Koliko građana RH zna koja su njegova prava na informacije, što sve treba biti građanima RH dostupno, gdje to treba biti dostupno, na koji način se služe, mogu služiti tim informacijama. To je zadaća agencije bila u 2012.godini. U izvještajnom razdoblju nadzorne aktivnosti agencije bile su podijeljene na izravne i neizravne nadzore. Tijekom 2012. evidentirano je ukupno 434 neupravna predmeta i 63 upravna predmeta. Kada to usporedimo sa praksom zemalja EU ili naših prvih susjeda Slovenaca tada ćemo vidjeti da smo itekako u velikom zaostatku. Morate znati da je u Sloveniji jedna od najuglednijih institucija, institucija koju građani Republike Slovenije vjeruju, institucija kojoj se žale, institucija od koje s pravom očekuju da ih zaštiti je upravo povjerenica za informiranje odnosno nama 2012.godine Agencija za zaštitu osobnih podataka. Kod nas nije tako zbog toga što velika većina građana ne zna za postojanje agencije, velika većina ne zna koja prava ima i velika većina građana sasvim sigurno ne bi mogla na temelju ovog izvješća koja vjerujem isto tako na internetu zaključiti što je sve agencija radila u 2012.godini i koja su prava građana kojim jamče hrvatski zakoni. Napredak je očit i kod hrvatskih institucija bez obzira jesu li to institucije državne razine ili su to institucije lokalne razine odnosno lokalne samouprave. Nema više u posljednjih godina, 2013.je vjerojatno bila puno bolja i ono što znamo i ona saznanja koja imamo jesu neka istraživanja napravljena i mi smo došli do tih podataka. Nema više onih pod navodnicima lokalnih šerifa koji novinare odbijaju, koji odbijaju građane, nema više toliko institucija koje nastavljaju sve svoje odluke na Internet stranice. Još uvijek se ljudi bore sa ugovorima, sa znanjima o ugovorima koje su državne ili lokalne institucije ugovorile, sklopile sa privatnicima znate zašto, tu je lova u pitanju, tu su u pitanju postoci i uvijek netko može nezgodno pitanje postaviti, zašto je tvoj bratić radio vatrogasni dom a nije išlo na javni natječaj. Te informacije još institucije ne samo na lokalnoj razini nego i na državnoj razini čuvaju kao zmija noge. Takva analiza sa podacima, sa instrukcijama što sve pravo građani imaju pitati je potrebna upravo od agencije odnosno u budućnosti povjerenice za informiranje a što se tiče same zaštite privatnosti građana također je regulirano zakonom, kreće se ali malim, premalim koracima i osnovno u radu agencije za zaštitu osobnih podataka je kako ući u medije, kako se približiti građanima koji će sasvim sigurno daleko više uputiti pritužbi na adresu kada saznaju za adresu i kada saznaju za djelatnost

pitam You talk to me ili što bih ja rekao na ovu silnu pretjeranu upotrebu engleskog u ovom materijalu. A što bih rekao? Nothing. laburisti - Stranka rada)** Ovdje u Hrvatskom saboru smo nekoliko puta, nekoliko puta ja sam nekoliko puta upozoravam mnogi saborski zastupnici su upozoravali upravo na to i jedan kolega ovdje upozorava da se ne smije lijepim hrvatskim govoriti, ne smije se pisati sastavci o tome. Znači sasvim sigurno da je uputno razgovarati o razini i rasprava ali i o razini pismenosti odnosno razini hrvatskoga jezika koji je u uporabi u službenim izvješćima i kada se ta službena izvješća podastiru ovdje Hrvatskome saboru. ono što sam želio reći kada sam imao problem taj sa facebookom o kojem sam govorio, kada sam došao u policiju prijaviti to onda su mi rekli ajde na ti one 4 adrese izvan Hrvatske pošalji zahtjev, ali nisu me upozorili da pošaljem zahtjev Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Ja bi molio odgovor na pitanje koliko je u Hrvatskoj ljudi zatražilo zaštitu kada govorimo o facebooku ali i kada govorimo o drugim problemima koji se pojavljuju posebno s dolaskom informatičkih tehnologija? A smatram da upravo facebook je itekako važan. Malo prije sam vam pokazao i kada govorimo o facebooku da je to pisalo i po raznim novinama od Jutarnjeg pa do svih drugih medija upravo problem koji sam imao i sam gdje sam želio to naglasiti. Ali nitko iz agencije također nije iskazao želju da bi pružio određenu pomoć. kada vam policija kaže šaljite zahtjev ne u Hrvatsku nego u Ameriku, šaljite još na tri adrese onda se moramo zapitati da li nam agencija ovakva uopće treba? Odgovor na repliku Martina Banić. jedna važna institucija … sam rekao u Sloveniji itekako ima veliki ugleda je zapravo uspostavljena ako se pogleda koliko je novaca dobila forme radi. Sa novcem koji je dobila za djelatnost u 2014., 2015., 2016.vidi se da neće moći zaposliti barem četvero, petero ljudi koji su potrebni za rad te agencije i bojim se da kada bude izvješće za 2014.godinu iduće godine da će biti mršavi rezultati da neće biti ni približno dobri rezultati zbog toga što ne može sama povjerenica ili premali broj službenika, a rekli smo da na tisuće ima u 150 agencija, vijeća i svih ostalih tvrdim u većini slučaja paravladinih tijela, gdje govorimo o tome da je jedan od alata protiv korupcije šaramo i mislim daje milijun i 300 tisuća kuna dodijeljeno tom uredu. Potpredsjednik Milorad Batinić, replika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Naime kolega Vukšić u dijelu kada ste govorili to je glava 8 prava na pristup informacijama, informiranost građana, samo tumačenje zakona i spomenuli ste funkcioniranje tog instituta na razinama lokalne samouprave. Slažem se u cijelosti o toj tematici što ste kazali. Da li građani imaju, da li su dovoljno informirani o tom samom zakonu? da li su dovoljno informirani o radu same agencije? Međutim vjerojatno ste primijetili na toj stranici govori ukupno 709 žalbi, 480, 160 govori itd. a 319 žalbi 66% su zbog neodlučivanja tijela javne vlasti o zahtjevu podnositelja u propisanim rokovima tzv. šutnja uprave. To je zabrinjavajući podatak. Da li to govori o nedovoljnoj educiranosti službenih osoba? Da li u državnim tijelima pogotovo na razinama lokalnih jedinica, gradova i općina manje gradova rekao bih, više općina, i pogotovo ako to koincidira sa dijelom izvješća koje govori da je bilo samo 8 nadzora u jedinice lokalne i područne samouprave? Moje razmišljanje ide da bi možda u ovoj godini trebala biti godina edukacije na lokalnoj razini jer mislim da su jedinice lokalne samouprave prvi i osnovni kontakt građanima da dobe kvalitetnu i kvalificiranu informaciju. I volio bih kada bi se moglo znači na tragu Državne revizije da i agencija također svoje snage usmjeri u smjeru da se vidi na razinama jedinice lokalne i područne samouprave ekipiranost, kvaliteta i kvalifikacija ljudi koji vode taj dio. Odgovor na repliku, Boro Grubišić. 2003.godine smo počeli djelovati na tom polju. Prijašnjih godina, unatrag desetak godina, pet godina su se lokalne jedinice uprave javnih poduzeća na bilo kakvo pravo građana na informaciju. Danas je to puno bolje ali nedovoljno. I u potpunosti se slažem, da, edukacija treba educirati. Građani moraju znati što mogu dobiti koju informaciju im mora javno poduzeće dati, koju informaciju im mora dati Ured gradonačelnika, načelnika, župana, što mogu dobiti jer time njima olakšavaju život u zajednici, upravo to jer oni zato plaćaju poreze. Međutim i sami znate radili ste te poslove, znate koliko se građani građani obraćaju i koliko su nespremni čak i ako se obraćaju ne znaju koji alat im stoji na raspolaganju. Sasvim sigurno da to nije samo krivica agencije, da je agencija ta koja ulaže napore, da postoje u agenciji stručni ljudi, međutim agencija nije ekipirana. Taj zid šutnje u agenciji treba netko probiti, treba imati dovoljno novaca ili treba netko dogovoriti sa HRT-om koja je javna televizija da mora takve informacije ili napraviti neke emisije koje će pomagati građanima, koje će biti, a to je upravo veza, ta spona. HRT nije zato da emitira sapunice i nije jedino da se natječe sa gledanošću s RTL-om i Novom TV i da ispunjava onu funkciju koja nije propisana zakonom, HRT upravo treba pomagati. Prema tome ovo nije, što se tiče samog izvješća jest upućena kritika moja na kako izgleda izvješće, ali sam rad agencije, agencija znam od prije agencija radi, trudi se, međutim uz nedovoljni broj ljudi, nedovoljno sredstava i taj zid šutnje koji je jako velik u Hrvatskoj. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Martina Banić. Izvolite. **Banić, Martina (HDZ)** Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Agencija za zaštitu osobnih podataka je neovisna, samostalna u svom djelovanju, ali i odgovorna Hrvatskom saboru u zaštiti dva iznimno važna ljudska prava. Jedno pravo je da se jamči svakom građaninu sigurnost i tajnost osobnih podataka i to da se bez privole građana njegovi osobni podaci ne mogu niti prikupljati niti obrađivati, a da se ta zaštita i sigurnost utvrđuje i određuje zakonom, kao i nadzor nad djelovanjem informatičkih službi u državi. Drugo pravo također ustavno, a koje štiti ova agencija je pravo na pristup informacijama. Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom. U 2012. godini agencija je nastavila sa međunarodnom suradnjom sa zemljama Europske unije i drugim zemljama, a posebno sa zemljama u području JI Europe i u regiji. Surađivala je i s tijelima državne i javne vlasti u vidu donošenja propisa i zakona te davanja mišljenja i na taj način je jačala svoju savjetodavnu i nadzornu ulogu. Tu je bio i projekt Leonardo DaVinci koji je imao za cilj provođenje istraživanja kako bi se otkrio stupanj spoznaje o zaštiti osobnih podataka i pravo na privatnost od strane djece i mladeži. Provedena je anketa među djecom o percepciji zaštite podataka te privatnosti djece i mladih koji se koriste internetom, no iz projekta se povukao partner iz Mađarske pa se taj hvalevrijedan projekt morao ugasiti. Kako sam i na početku spomenula, agencija je odgovorna u zaštiti dva ljudska prava. Ako krenemo pravom koje jamči sigurnost i tajnost podataka prije svega bih se osvrnula na djecu. Vjerujem da se svi slažemo da je bitno djecu educirati o važnosti osobnih podataka i važnosti privatnosti. Naravno da se ne očekuje samo doprinos agencije, već je tu vrlo važna uloga roditelja, a posebno škole. Puno puta smo i ovdje raspravljali o razvoju tehnologije, širokopojasnom internetu i opasnosti koje često puta iz toga izađu. Društvene mreže postaju rasadnik za uzimanje, odnosno krađu tuđih podataka i fotografija, a djeca su tu često ugrožena što zbog neznanja, što zbog znatiželje. Kad spominjem društvene mreže, želim opet podsjetiti na priču iz Vinkovaca gdje je pokrenuta grupa na Facebooku koja je organizirana tako da se na zidu grupe postavljaju privatne fotografije djevojaka kojima se korisnici rugaju i vrijeđaju ih. Također, postavlja se pitanje tko onda brine o zaštiti podataka djece i maloljetnika u medijima. Pune su novine i portali podataka o zanemarivanju i zlostavljanju djece. Preporuka je opreza svima, najviše mladima, odnosno roditeljima da poduče djecu da ne kontaktiraju s nepoznatim ljudima, da ne dijele svoje privatne sadržaje s cijelom on-line zajednicom i da zapamte, da kad jednom objave nešto na internetu to ostaje vječno zabilježeno. Međutim, nisu samo djeca ta koja su suočena s činjenicom da se njihovi osobni podaci često puta koriste. Mnogi građani su svakodnevno suočeni sa zlouporabom osobnih podataka. Primjerice, sigurno i među nama ima onih koji su imali recimo telefonski poziv iz osiguravajuće kuće i kad im nude osiguranje recimo za automobil uz to ističu da nam registracija istječe recimo za dva ili tri dana. Sad je tu naravno pitanje otkud njima takav podatak, otkud su takvi podaci procurili. U Hrvatskoj tijekom 2012. godine podneseno je ukupno 187 zahtjeva za zaštitu prava, odnosno pritužbi građana i trećih osoba što je za 82 zahtjeva više nego prošle godine. Od toga se veliki broj pritužbi odnosio na javnu objavu osobnih podataka na internet stranicama društva imenik.hr. Osobni podaci 43000 građana vlasnika poduzeća koji otkrivaju OIB, broj osobne iskaznice, datum rođenja i adresu našli su se krajem veljače prošle godine na stranicama imenik.hr. Tvrtka je nakon više pritužbi građana podatke povukla, no problem je u ovom slučaju što se tvrtku Imenik moglo kazniti samo ako ju je netko od građana prijavio policiji. Što se tiče drugog prava, pravo na pristup informacijama i samog imena agencije, nije jasno da se agencija bavi i brigom o zaštiti prava na pristup informacijama. Trebalo bi biti vidljivije i jasnije da agencija obuhvaća i to važno ustavom zajamčeno pravo. Kroz izvješće vidimo da je agencija tijekom 2012. zaprimila 709 predmeta što je povećanje od čak 127 u odnosu na 2011. godinu. Od ukupno 709 predmeta bilo je čak 480 žalbi, od toga se 161 žalba odnosila na rješenje o odbijanju zahtjeva na pristup informacijama, a 319 zbog neodlučivanja tijela javne vlasti o zahtjevu podnositelja u propisanim rokovima tzv. šutnja uprave. Nadalje, 99 pisanih upita od strane tijela javne vlasti ili drugih fizičkih ili pravnih osoba, 101 predstavka se odnosila na rad tijela javne vlasti i 16 drugih podnesaka koji su se odnosili na ostalu komunikaciju sa tijela javne vlasti ili strankama. Najveći broj žalbi se odnosio na zahtjeve koji su upućeni jedinicama lokalne i područne samouprave, ministarstvima, sudskim tijelima, udrugama i trgovačkim društvima. Pitanje je što znači znatan porast žalbi na Zakon o pravu na pristup informacijama iz godine u godinu. Znači li to loš nadzor ili manjkavu edukaciju Agencije za zaštitu osobnih podataka? Pitam se kako to rade službenici za informiranje? Hrvatsko zakonodavstvo po pitanju zaštite osobnih podataka usklađeno je sa međunarodnim konvencijama i zakonodavstvom EU. No, ono o čemu je posebno potrebno posvetiti pažnju u daljnjem radu jest upoznati građane konkretno s područjem rada Agencije za zaštitu osobnih podataka kojima je svakako potreban veći nadzor. Agencija tijekom 2012. provodila seminare, edukacije i radionice za svoje ciljane aktivnosti u svrhu jačanja svijesti o potrebi zaštite osobnih podataka ali i pravo na pristup informacijama. unatoč tome hrvatska javnost nije dovoljno upoznata s tim područjima, te je potreba nastaviti aktivnosti u tom smjeru jer građani moraju biti educirani o zaštiti osobnih podataka, odnosno potrebno im je dati informaciju kome se obratiti za zaštitu svojih osobnih podataka i koji su postupci i mehanizmi dostupni za njihovu zaštitu. I na kraju smatram potrebnim istaknuti jednu činjenicu vezanu uz rad Agencije, a to je da Agencija od sredine lipnja prošle godine nema ravnatelja. Znamo da je dotadašnji ravnatelj razriješen dužnosti na osobni zahtjev jer je postao gradonačelnik jednog grada. No od tada je prošlo više od 8 mjeseci. Agencija za zaštitu osobnih podataka čiji je djelokrug i svrha osiguravanje zaštite osobnih podataka i privatnog života svakog građanina Republike Hrvatske, te prava na pristup informacijama još uvijek nema novog ravnatelja. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Kolegice Banić, vi ste rekli da je jedan od temeljnih zadataka ove Agencije zaštita osobnih podataka

slučaj koji je očigledno kršenje i Ustava Republike Hrvatske, a na što je i Agencija praktički dala suglasnost da Vlada Republike Hrvatske i resorno Ministarstvo hrvatskih branitelja napravi presedan i objavi Registar hrvatskih branitelja sa osobnim podacima 500000 hrvatskih branitelja koji je sudjelovalo u obrani Republike Hrvatske. To je presedan, jer to ni jedna zemlja do sada nikada nije učinila, a bojim se da nitko ni poslije Hrvatske takav presedan neće napraviti jer svakoj zemlji je interes ne samo da štiti svoje građane i njihove osobne podatke nego i neke podatke koji su itekako značajni za sigurnost zemlje. Siguran sam da je ovdje i Agencija i Vlada Republike Hrvatske napravila jedan težak propust o kojem će pravorijek nadam se vrlo brzo reći i Ustavni sud. Dakle, rekao bih da Agencija se nije pokazala onakvom kakva bi trebala biti i ono što zakon kaže da je to nezavisna agencija. Ona nije nezavisna nego je itekako ovisila o utjecaju politike, a ovaj primjer koji sam naveo je očigledan primjer da Agencija jednostavno nije nezavisna u svom radu. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Iviću, vrlo kratko. Moram vam reći da sam se ja začudila kad je Agencija dala zeleno svjetlo za objavu Registra hrvatskih branitelja. Budući da sam i sama radila u Ministarstvu hrvatskih branitelja bilo je više inicijativa od pojedinaca i od nekih udruga da se objavi Registar hrvatskih branitelja. Međutim, ministarstvo je onda uvijek tako postupalo da smo mi poslali Agenciji upit i pitali da li se Registar hrvatskih branitelja može objaviti i ako se može kako je to moguće. Svaki put je došao isti odgovor od Agencije za zaštitu osobnih podataka a to je bilo da se ne može bez privole svakog pojedinca koji je naveden u Registru hrvatskog branitelja, točnije bez svakog hrvatskog branitelja. Tako da se ja u ovom slučaju potpuno slažem sa vama da je Agencija učinila težak propust, a isto tako i Vlada Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena kolegica Banić u prvom dijelu svoje rasprave govorili ste zaista o velikom problemu, a to je problem nasilja, internetskog nasilja među djecom. Dakle, tu se radi i o nasilnicima djece između djece. Ali ono što je najgore nasilje to je pedofilija. Ja sam sigurna da će se jednom inicirati i Zakon o sprječavanju internetskog nasilja, naravno u kojem bi se moglo ozakoniti i kazniti i to nasilje posebice posebice nad djecom, ali naravno ono postoji takvo nasilje i među odraslima. U drugom dijelu govorili ste o zaštiti osobnih podataka i slažem se s vama, mislim da nema nikakve zaštite osobnih podataka. Jer danas ako vas netko, večeras u 9 sati može nazvati i nuditi vam set noževa i ne znam čega iz čistog mira ničim izazvan i na pitanje od kud vam broj telefona pa imamo ga. Kasno zovete, nema veze mi radimo do 10 to je naprosto nedopustivo. Recimo mi imamo svoje OIB-e, JMBG. Dolazeći u neke ustanove dužni smo ih dati ili OIB ili taj JMBG. I sad mi nije jasno danas je na internetu, dakle putem toga imena i prezimena, jedne od toga, jedne od ponuđenih možete dobiti praktički jako puno informacija. Međutim, isto tako neke ustanove tipa HEP-a i ne znam šta šalju upite pismene da mi dostavljamo svoj OIB ili svoj jedinstveni matični broj. Pa sad mi nije jasno kako to da oni ako šalju račune ne mogu putem toga uzeti taj OIB, naprosto trošenje papira i vremena, novaca i svega ostaloga,

Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice Sumrak dobro da ste i vi još malo da tako kažem podebljali ovaj dio koji se tiče nasilja na internetu. Evo i danas se obilježava Dan sigurnijeg interneta i iskoristi ću priliku pa da kažemo još par podataka koji su vezani uz društvene mreže i uz nasilje. Danas u Hrvatskoj 93% djece u dobi između 11 i 18 godina ima profil na Facebooku, čak dvoje od troje djece prije nego što navrši 13 godina života otvori svoj Facebook profil iako znamo da to ne bi smjeli. Gotovo 50% djece u Hrvatskoj pregledava statuse na Facebooku za vrijeme nastave. Svako peto dijete nekoliko puta ili često primalo uvredljive poruke ili komentare putem Facebooka. Svako drugo dijete je to doživjelo barem jedan put. 18% djece navodi kako bi se možda pristalo naći s nepoznatom osobom koju su upoznali na internetu dok se 8% djece našlo u takvoj situaciji i otišlo samo na sastanak. 23,8% djece smatra da je zabavno slati anonimne uznemirujuće poruke. Uistinu nasilje na internetu je stvarno veliki problem i mislim da bismo se mi svi trebali pozabaviti tim pitanjem. Kada se govori o korištenju osobnih podataka moram reći da je tu puno nelogičnosti. HEP dali ste sve podatke pa vas ponovo traže, a recimo tako možemo govoriti o bankama. Mi kada dođemo u banku želimo otvoriti svoj račun, damo neke od svojih podataka da bismo mogli otvoriti račun, a ne da bi nas poslije npr. zasipali raznoraznim ponudama kako jeftinije kupiti mobitel na 12, 24 ili ne znam koliko rata, jeftiniji tablet i tome slične stvari. Znači to su sva pitanja s kojima bi se između ostalog trebala pozabaviti agencija, ali trebalo bi prije svega bolje o tome upoznati građane i da znaju kome se mogu obratiti jer čuli smo već tu u raspravama da ljudi niti ne znaju kome se javiti. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Mario Habek. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjenice ravnatelja, kolegice i kolege. AZOP je prema jasnoj definicija pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove nadzora u području zaštite osobnih podataka. Osnovne funkcije agencije kao neovisnog tijela odnosi se na zaštitu osobnih podataka građana i njihovom pravu na pristup informacijama. Može se reći da agencija djeluje na temelju jedne veoma bitne premise, a to je jačanje svijesti građana o postojanju ljudskog prava na privatnosti i raznim mogućnostima njegove zaštite. Prema izvješću iz 2012.godine koje se odnosilo na rad agencije te prema preporuci Sabora vezano uz izvješće o radu 2011.godine možemo konstatirati da je agencija ostvarila bitan napredak u svom radu i zadovoljila nacionalne zahtjeve u pogledu zaštite osobnih podataka, edukacije civilnog i vladinog sektora te ciljanih skupina građana posebice najranjivijih društvenih skupina djece i mladih. Temeljna zakonska regulativa koja određuje rad agencije je Zakon o zaštiti osobnih podataka koja agenciji omogućava nadzor zaštite osobnih podataka, zatim mogućnost ukazivanja na uočene zloupotrebe prikupljanja osobnih podataka, vođenje središnjeg registra evidencije zbirke osobnih podataka, davanje mišljenja, preporuka i očitovanja o mogućnostima daljnjeg poboljšanja sustava zaštite osobnih podataka. Djelokrug djelatnosti AZOP-a je usmjeren na nacionalnu i nadnacionalnu razinu pa je prema tome agencija surađivala sa javnim sektorom točnije Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom vanjskih poslova gdje se suradnja odnosila na veoma bitne teme poput izrade shengenskog akcijskog plana i mjere koje će RH morati provesti zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Agencija je također bila veoma aktivna na nacionalnoj razini, surađivala je sa nekoliko ministarstava tu mislim na Ministarstvo uprave, unutarnjih poslova, branitelje,

AZOP je višenamjenska agencija sa širokim djelokrugom aktivnosti koje se odnose na razne aspekte života građana i upravo je iz tih razloga agencija težila poboljšanju i jačanju odnosa sa javnošću preko raznih radionica, seminara i edukacija za privatni i javni sektor, te ciljane dobne skupine. Ono što je realni napredak u smislu drugog važnog dijela agencije provođenja radionice o pravu na pristup informacijama gdje su sudionici bili predstavnici tijela javne vlasti, službenici za informiranja i gospodarstvenici gdje je educirano preko 800 službenika za informiranje. U daljnjem približavanju javnosti agencija je radila na tome da prilagodi i osvježi svoju web stranicu, zatim da cijeli sustav podjednako približi javnosti ali i vlastitim djelatnicima. Najveći napredak je ostvaren uvođenjem sustava upravljanja informacijskom sigurnošću odnosno uvođenjem informacijskog sigurnosnog sustava upravo zbog provedenih aktivnosti na području jačanja svijesti javnosti o nužnosti zaštite privatnosti i prava na pristup informacijama. Agencija je privukla pozornost građana što je u konačnici rezultiralo povećanom broju zahtjeva za zaštitu osobnih podataka i prava koja iz tih zahtjeva proizlaze. Ono što se može negativno kontirati odnosno odnosi se na specijalizirane djelatnosti agencije koje se odnose na provođenje nadzora zakonitosti obrade osobnih podataka i poduzimanje mjere zaštite po sektorima i razinama vlasti nacionalna i lokalna, koja možda u tolikoj mjeri nisu poznata široj javnosti. Primjerice, agencija je zadužena za nadzor sektora gospodarstva, trgovine, kulture, zdravstva i socijalne skrbi gdje se naglasak mora staviti na starije i nemoćne osobe koje nisu upoznate ili veoma malo znaju o novim informacijskim tehnologijama i prednostima i nedostacima koje te tehnologije donose. Ovo je područje gdje se može postići daljnji napredak usavršavanja sustava i djelatnosti AZOP-a. Iz izvješća je vidljivo također da je agencija surađivala sa tijelima državne i javne vlasti, pravnim osobama na način da je davala mišljenja, očitovanja, izvješća o aktivnostima koja su se provodila na nacionalnoj razini i bile povezane sa nadnacionalnom razinom preko provedbe EU EU projekata. Agencija je preko svojeg rada pokazala da je savjetodavno i nadzorno tijelo koje bi prema svim standardima trebalo biti nezaobilazno u RH. Iz svega što je u ovom izvješću navedeno može se zaključiti da je agencija ostvarila značajne pomake u 2012.godini na svim područjima rada sa ciljem odgovornog ponašanja ispunjavanja zakonskih obveza zbog zakonskog i moralnog imperativa, zaštite i poštovanja tuđe privatnosti. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, kolega Boro Grubišić. Izvolite kolega. Uvažena potpredsjednice Sabora, poštovana zamjenica ravnatelja, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega mogu istaknuti da izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2012.godinu je po mišljenju kluba HNS-a Liberalni demokrati iscrpno i sadržajno te će ga i takvoga i podržati. Ono što je definirano u ovom izvješću zadatak Agencije za zaštitu osobnih podataka da je to neovisno nadzorno tijelo s javnim ovlastima, ima pravnu osobnost a ono što je najbitnije za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru, zato i ovdje raspravljamo o tom izvješću. Naravno zaštitu osobnih podataka u RH započela je donošenjem Zakona o zaštiti osobnih podataka 2003.godine. Htio bih posebno istaknuti da jedna od osnovnih zadaća agencije kao i ciljeva strateškog plana jačanje svijesti građana u supostojanju ljudskog prava i to prava na privatnost koje mora postati opće prihvaćeno načelo rada svih koji prikupljaju i obrađuju i prenose osobne podatke. S tim je jedna od stvari koja je možda u konfliktu jednim drugim nastojanjem a nastojanjem je to da mi svi želimo biti otvoreno društvo, demokratsko društvo i želimo zaista imati pristup na sve informacije i sve znati. Znači da s jedne strane prihvatimo da imamo privatnost i načelo da se ti osobni podaci zaštite a istovremeno želimo da svi ti podaci koje imamo budu dostupni što šire. Tu zaista u tom djelu zadaća agencije je dosta odgovorna i zahtjevna. Tako da je agencija u svom izvješću navela sadržaj svog djelovanja da taj dio posebno istakne. Prije svega to je dio zakonodavnog okvira a ono obuhvaća cijeli niz sustava, propisa koji su ili u fazi nacrta ili su doneseni. je i sadržaj svog djelovanja u aktivnostima vezane za pridruživanje EU. Najčešće je to bilo razvijeno uz poglavlje 23 pravosuđe. Naravno bitne su međunarodne aktivnosti, one su vezane uz sve međunarodne ugovore i sporazume koji se tiču RH sa EU. Posebno bi tu spomenuli i realizacije i provođenje projekata, prije svega projekata iz fondova EU a od svih a od svih tih projekata posebno bih spomenuo dva, to je projekt IPARD 2007.koji je prije svega poslužio za jačanje kapaciteta agencije, zaštitu osobnih podataka. Itekako bitno da sama agencija sa svojim ljudima postigne znanje, iskustvo i resurse da može odvijavati ovu itekako važnu zadaću. I posebno bih spomenuo isto projekt Leonardo Da Vinci sa nazivom Percepcija zaštite podataka i pitanje privatnosti među djecom i mladeži koje se koriste internetom. To smo već u više rasprava zaista istaknuli što je to problem interneta, društvenih mreža, zaštite podataka, znano što u kontekstu vezanja privatnosti među djecom i mladeži. Nadamo se da ovo anketiranje i ovo provođenje tog projekta došlo do konkretnih zaključaka i rada same agencije koja će posebno još jedanput napominjem pridonijeti onome što svi težimo valjda a to je da naša djeca i mladež budu po tom djelu zaštite privatnosti itekako zaštićena. Naravno tu je bitna i suradnja sa svim ostalim državnim tijelima, tijelima javne uprave, pravnim osobama, agencijama i u spisku koje je navedeno preko 30-tak tih agencija i ustanova itekako je bitna ta suradnja. Ono što je isto istaknuto je da zadatak agencije davanje mišljenja na propise najčešće na nacrte zakona, a želimo da ti zakoni zaista budu prije svega i održivi i provedivi u onom smislu kojeg su i namijenjeni. Naravno prava na pristup informacijama koje se definira da tijekom 2012.godine da je agencija zaprimila 709 predmeta što je povećanje od 127% u odnosu na 2011.godinu. Ja bih možda htio da je ovom izvješću možda pokušana jedna analiza zbog čega je ovo u dvije, tri godine koliko radimo tu analizu toliko povećanje zahtjeva u odnosu na nekoliko godina. A ono što je najbitnije koje bih posebno istaknuo da najveći broj izjavljenih žalbi se odnosi na zahtjeve upućene jedinicama lokalne i područne i regionalne samouprave, ministarstvima, sudskim tijelima, udrugama i trgovačkim društvima, možda u tom dijelu, možda mogu izaći određena iskustva kao …/Govornik se ne razumije./… da zaista da u zadnje vrijeme imamo dosta veliki povećani zahtjev za pristup informacijama. E sad koja je tu problematika? Da li je to sad najedanput problematika u tom djelu da su naši građani puno više obrazovaniji, informiraniji, osviješteni i žele doći do pristupa informacija. Da li je to možda u tome da se i lokalne jedinice prije svega su i svojim radom i aktivnostima otvorile prema svojim građanima pa i građani vide da takve informacije mogu dobiti, žele dobiti a istovremeno te informacije koje dobiju žele itekako kvalitetno uključiti u razvoj same lokalne zajednice. Ili je možda nešto treće. U tom dijelu što bih htio reći da oko žalbi koje se tiče na jedinice lokalne (područne) regionalne samouprave ne bih toliko rekao da je prije svega onaj kontekst šutnja administracije jer moramo gledati jedan i vid mogućnosti i samog križanja informacije i donašanja informacija koje je toliko povećanja u jedinicama lokalne samouprave, zahtjev za informiranjem informiranjem odnosno za prikupljanje informacija a ima isti broj službenika koji se baš bave davanje informacija. To na kraju krajeva govori o Zakonu na pristup informacija, onda isto to možemo reći što smo nazivali prije evo nekoliko sjednica u Saboru da imamo puno općina i gradova, na što općina koji imaju manji broj zaposlenih i tu je zaista teško imati osobu koja će vam kvalitetno, na vrijeme moći tu informaciju i dati. Naravno i postoji rok od 15 dana od kada se ta informacija mora dati jer vjerujte kada imate, a to se i dešava na neki način, bujicu zahtjeva za određenim informacijama, takve stvari je onda u tom djelu i teško realizirati. Ono što je najbitnije, a to su što i agencija koja je ovdje istaknula jako dobro radi, to su odnosi sa javnošću, mora se organizirati putem seminara, edukacija, radionica, potreba za jačanjem svijesti je potreba zaštite osobnih podataka i pravo na pristup informacijama, a posebno je zaista naglasak, što smo već i ovdje u raspravi više puta istaknuli, na aktivnosti koje doprinose boljoj zaštiti podataka djece i mladih u zaštiti njihovih privatnosti, a naročito kada je u pitanju korištenje interneta i društvenih mreža. I spomenuli smo jedne aktivnosti koje se na globalnoj razini itekako uvažavaju, percipiraju da imamo čak i dan i to je 5. veljače, dan sigurnijeg interneta i to su sve mnoge stvari koje kao slažemo ciglice u nizu. Da još jedan put istaknem, bitno nam je bitno nam je da sve to doprinosi boljoj zaštiti podataka djece i mladih. Naravno ono što isto želimo istaknuti to je nadzor koji je proveden tijekom 2012. godine gdje je evidentirano 434 neupravna predmeta, 63 upravna predmeta, a tijekom 2012. godine izvršeno je ukupno 322 nadzora i to je razvrstano po sektorima, sektor zdravstva, socijalne skrbi, državne uprave, lokalne i područne samouprave, također sektor obrazovanja, telekomunikacije financijskog sektora. A osobno o svim nadzorima i kontrola da li su informacije i podaci koji se prikupljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. E sad kad malo nadziremo, svi ti nadzori koji su provedeni, a zaista sektori su dosta široki, razgranati, onda vidimo da je od strane nadležnog Upravnog suda donijeto 7 presuda, a da je agencija pokrenula 4 prekršajna postupka i 2 kaznena postupka, onda generalno možemo konstatirati da nam je, valjda, stanje zaštite podataka zadovoljavajuće ili je možda pitanje da li je baš to tako ili nešto drugo. Evo, na kraju ono što smo rekli da isto se možemo složiti sa zaključkom koji je i u ovim materijalima da je agencija se držala i svog proračuna, što je isto jako bitno da nije bilo jedino tu nisam vidio analizu koliko je svih tih aktivnosti, koliko ima zaposlenih u samoj agenciji, to bi trebalo nadopuniti i zaista možemo se složiti sa zaključkom da je agencija u ovom izvještajnom razdoblju napravila značajne pomake na svim područjima svog rada i djelovanja te sukladno strateškom planu agencija je ostvarila ciljeve i zadaće svog svog djelovanja i rada. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, kolega Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo uvažena gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospođo iz agencije, ne znam kako da definiram funkciju, zamjenice ravnatelja. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice i kolegice i kolege zastupnici. Ja ću početi od kolege Škvarića koji je dobro detektirao da u ovom proračunu Agencije za zaštitu, dakle počet ću od kraja, za za zaštitu osobnih podataka ili AZOP kako to volimo skraćeno reći. Dakle uz taj proračun koji godišnje, u 2012. godini iznosi oko, ajde da

tu realizaciju svele na 6,5 milijuna. Nema onih podataka koliko i strukture zaposlenih, ni broja ni strukture pa bismo voljeli znati, dakle da kažem na koji broj ljudi i kakvom školskom spremom i ostalom se odnosi ovih 6,5 milijuna? No unatoč ovog našeg AZOP-a, Agencije za zaštitu osobnih podataka, ja ću istači ono što sam i prije rekao kada smo bili raspravljali o nečem drugom. Dakle bez obzira na funkciju, ulogu, jačinu toga našeg AZOP-a, mi živimo svi skupa u Big Brotheru. Vidite koliko je u tisku, počevši od svjetskih medija pa kancelarke Merkel koja je dakle izravno špijunirana, dakle njena elektronska veza sa ostatkom svijeta, dakle špijunirana od američkih službi, a u Hrvatskoj postoji i operativno tehnički centar MUP-a RH u kojega su linkane, uvezane sve elektronske veze, linkovi, kablovi svih teleoperatera teleoperatera u RH, svih onih, 091, 092, 095, 097, 098, 099. Dakle, sve informacije se tamo sliježu. E sada, kada smo prilikom izvješća MUP-a RH razgovarali o broju osoba koje su prisluškivane ili kontrolirane, onda je sam ministar Ostojić rekao da se radi o broju od oko 40 tisuća osoba. tisuća osoba. Kada pogledate u imenik svog mobitela, dakle elektronski se kontroliraju, kada pogledate u imenik, to je godišnje izvješće, u imenik svog mobitela nema nitko od nas ili nitko u Hrvatskoj manje od 20 imena. Pa sad pomnožimo dakle 40 tisuća osoba i broj kontakata koji je neostvaren sa raznoraznim drugim osobama onda će se vidjeti zapravo koliko se umnožava taj broj elektronski kontroliranih osoba. Pa upravo putem operativnog tehničkog centra u Zagrebu. No, to nije danas tema ove rasprave, dakle Agencija za zaštitu osobnih podataka ima, ja bih rekao, širok spektar djelovanja. Dobro je da, nažalost ovo je popodne, ali dobro bi bilo poraditi na promidžbi AZOP-a u javnosti, kod građana na raznorazne načine. Možemo mi ovdje nabrajati što je to AZOP napravio, koje sve aktivnosti u 2012. je obavio, dakle s kim su sve izvršene savjetovanja, seminari, ugovori, itd. Pa tu i piše, međudržavni ugovori, suradnja u EU jačanje jačanje kapaciteta IPA komponente 2007.zatim u sklopu programa cjeloživotno učenje

suradnja sa državnim tijelima Hrvatskim saborom, Vladom RH, Uredom vijeća za nacionalnu sigurnost, Uredom za ljudska prava Vlade RH sa pučkim pravobraniteljem, sa Uredom za suzbijanje zloporabe opojnih droga Vlade RH, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo pravosuđa, unutarnjih poslova, Ministarstvo uprave, branitelja, rada i mirovinskog sustava, Carinskom upravom, Ministarstvom prometa i tako dalje i tako bliže. Ali bih rekao a gdje je suradnja sa građanima RH? gdje je prezentiran nadležnost, funkcija, uloga i sve ono što može AZOP učiniti za građane RH kako bi im pomogao u ovim stvarima o kojima ovdje piše? piše? To je ono što nedostaje pomalo,tako mi se čini, to je moj dojam o tome svemu. Da kao što se reklamiraju raznorazne državne agencije, državne firme, pa evo HEP imamo sada neku HEPI reklamu, pa zašto ne bi smo i našu državnu Agenciju za zaštitu osobnih podataka reklamirali da ona može učiniti nešto u slučaju krađe Facebook profila. Pa nisam ja znao da mogu to prijaviti. Evo kolega Bubalo njega policija nije uopće uputila na vas. A mogla mu je reći, izvolite nađite Agenciju za zaštitu osobnih podataka pa putem njih možete onda pa i do Amerike do sjedišta do Zuckenberge jel ako treba, kako se zove Zuckenberg vlasnik Facebooka inače veliki donator koliko vidim od jučer milijardu dolara je darivao, pa može darivati više ali eto. Dakle pravo na pristup informacijama je ovdje svrstano u nekoliko kategorija u nekoliko područja života i lijepo je to napisano. Kaže odnosi se na žalbe, pa onda imamo povećanje tih žalbenih predmeta od 2010.gdje je bilo negdje 80 do 2012.gdje ih je 480 žalbi. Na što se odnose te žalbe? Odnose se na to da 161 se odnosi ili trećina otprilike na rješenje o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama. Dakle ukoliko građani potraže informaciju a bude odbijen, dakle ne da mu se informacija koju on traži pa i pisanim ne samo usmenim putem nego i pisanim putem, onda može potražiti intervenciju Agencije za zaštitu osobnih podataka. Drugi dio i to najveći dio 2/3 ili 319 žalbi se odnosi na šutnju uprave. Dakle nema nikakvog odgovora uprave na zahtjev pojedinca, dakle šutnja. Ni da ni ne ni odgovora ni nakon onog zakonski utvrđenog roka o nekakvom općem upravnom postupku itd. ostaje ona šutnja što je zapravo možda i najgore. To je jedna strana rada Agencije za zaštitu osobnih podataka. Ja bih priupitao vd ravnateljicu agencije, jeli npr. primjereno umjesto da Porezna uprava utjeruje putem inspekcija poreznih, putem poreznika dugove na poreznim dužnicima, dakle da radi svoj posao da jednostavno kako to vole reći stup srama, objavi imena i prezimena svih poreznih dužnika po županijama i po visini poreznog duga. i po visini poreznog duga. Ja znam da je zakon promijenjen i da porezni dug više nije tajna, to je točno. Međutim morali bi biti selektivni. Dakle nisu svi porezni dužnici ostali iz istog razloga dužni ili iz razloga što nisu htjeli platiti porez. Ako imate obrtnika koji je isporučio robu, a nije naplatio, ne može naplatiti robu, dužnik mu neće platiti robu ili ne plati u redovnom roku onda on mora platiti porez, onda on dolazi na stup srama ne svojom krivicom. I sada smo mi objavili imena svih poreznih dužnika na naša Porezna uprava. Pravedno ili nepravedno. Evo predsjednik Josipović se kune u pravednost, u novu pravednost pardon, ali mislim da ima stvari koje baš i nisu toliko pravedne iako sam ja zato da se porezni dug treba treba i mora platiti. Po tome bi isto tako i banka mogla barem u svom internom glasilu objaviti sve one koji su u minusu a bonenti su te banke. banke. Isti način, isto sve zašto ne bi? Pa jeli to uredu? Nije uredu jel time donekle i kršimo Zakon o zaštiti osobnih podataka. E sada ste vi rekli da ima i druga strana, ono što je vrlo zanimljivo, a to je korištenje interneta i društvenih mreža u kojima može doći do zloporaba i u kojima su vrlo česte zloporabe. Pa ste vi rekli da postoji u suradnji sa MUP na engleski ste rekli crveno puce, puce je hrvatska riječ, nije ni dugme, ni botun, ni Red button tako je, da, da, baš je originalno. Tako da se ja pitam opet ima li netko drugi osim ove Agencije za zaštitu osobnih podataka? Tko to zapravo upisuje ili kojim načinom se djeca maloljetna mogu sa 11 godina uopće upisati na Facebook? Ne branim ja nikoga tko koristi Facebook u svrhu kako reče kolegica Sumrak pedofilije ili ne znam ni ja što. Imamo na kiosku napis da se djeci mlađoj od 18 godina ne prodaje alkohol, ne možete dobiti alkohol. Ali kako to sa lakoćom iako postoji propis upisuju djeca na Facebook i na ostale društvene mreže bez ikakvih problema? O slučajevima u kojima ste vi kao agencija imali iskustva neću ponavljati jer tu piše ovdje u tekstu koliko je bilo iz sektora tih internetskih mreža upotrebe prekršaja i koliko je bilo zloporaba zapravo. Ili evo npr. neku noć oko 1 sat, pošto kasno idem leći, našao sam na jednom našem portalu veliku reportažu o tome da se jedan dužnosnik hrvatske Vlade rastaje sa ženom jer ima ljubavnicu u Rijeci itd. Ujutro te vijesti više nije bilo na portalu,

a u svezi zaštite osobnih podataka pa je to skinuto valjda sa tog portala i to vrlo čitan portal na kojemu je to objavljeno. Vrlo Vrlo zanimljiva stvar. Mislim i ja sam se čudio itd., nije mi bilo jasno, ali eto ujutro kad sam htio nekom prijatelju reći vidi šta piše na portalu nema nigdje, ne može se više naći, gotovo, skinuto. Tako Tako da takve stvari kao što se dogodilo mom prijatelju i stranačkom kolegi Bubalu da mu netko otvori lažni profil na njegovo ime i da se tako lažno predstavlja to je zaista, to nije prekršaj, to je kazneno djelo. To je kazneno djelo i to je jedno od najtežih kaznenih djela jer u takvoj internetskoj komunikaciji vrlo se štošta raznolikog može iznijeti, pričati i štošta drugoga izreći, a da onaj tko je krivo predstavljen da onaj tko je krivo predstavljen uopće ne sudjeluje u tome. To je strašno, to dovodi ljude u zabludu, cijelu javnost dovodi u zabludu, državu dovodi u zabludu. Vrlo, vrlo kažnjivo djelo. Mislim da naše ni zakonodavstvo baš to nije najbolje riješilo, ali eto događaju se takve stvari i teško ćemo mi u današnje vrijeme tako rasprostranjene, široke internetske komunikacije i tog širokopojasnog interneta to moći zapriječiti, a na kraju krajeva čini mi se da je takva stvar potpomognuta i od od svjetske velesile ili policajca koji kontrolira sve internetske komunikacije na svijetu. Ja ne znam koliki im je hardver da to sve stane, koliko samo mi u Hrvatskoj komuniciramo putem interneta, mailova i ne znam ni ja čega sve ne. Ali eto imaju i takve strojeve, rekao bih hrvatski naprave. Nećemo engleski govoriti više. Evo osim ovoga, sad se vraćam ponovo na ovu predzadnju stranicu na kojoj piše piše financijski račun same agencije koji je eto reklo bi se pohvalan s obzirom da je 1/7, 1/6, skoro 14% smanjena smanjena realizacija u 2012. u odnosu na predviđeni proračun za 2012. Izvješće ćemo mi prihvatiti kao klub zastupnika HDSSB-a, ali bih volio nekako da se još jače u javnosti zna za ulogu, funkciju i mogućnosti koje pruža Agencija za zaštitu osobnih podataka kako bi, na koji način, ja mislim da možda imate ideju i da možda to nije problematično putem medija, putem glasila, hrvatskih glasila, bilo elektronskih ili čitanih, da se to objavi. Hvala. Hvala. Pa kolega, vi ste iznijeli ove žalbene postupke koji će, s obzirom da se formira Ured povjerenika za informiranje, meni se čini da će zapravo rad povjerenika za informiranje u prilično mjeri zapravo zatvoriti zatvoriti ovakve slučajeve i posebno oko prava na pristup informacijama, odgovaranje javnih tijela i slično. Tako da mislim da u tom dijelu ne znam koliko će uopće ostati za djelatnost ovog AZOP-a i ja moram priznati da bih ja razmišljao da li uopće u ovoj situaciji gospodarske krize to tijelo ovoj državi nužno ili možda nekom malom opsegu kao ured. To je još nekih 6,5 milijuna kuna na godišnjoj razini. Jednostavno kao i ono prethodno regulatorno tijelo koje smo spominjali također vezano za željeznicu, mislim mi ako ćemo razgovarat o tome što je nužno ovoj državi u vrijeme recesije onda mislim da bi ovakvim agencijama i uopće njihovoj nužnosti trebalo razgovarati u onoj mjeri barem u kojoj ona danas postoji. Također ste spominjali OTC i njegovo djelovanje. Mislim da se tu ne treba previše uopće s time zamarati jer je pokrivenost sustava komunikacija u svim mogućim oblicima tolika iz drugih nekih izvora koje ste spomenuli, da onda djelatnost OTC-a je tih par desetaka tisuća brojeva koje oni eventualno nadziru prema naputku Državnog odvjetništva je zaista zanemariv u odnosu na ukupan opseg nadziranosti komunikacija koje su ovako i onako pokrivene. A kad je riječ o Facebooku i društvenim mrežama i slično, mislim da je to danak koji jednostavno jednom vremenu u kojem živimo, u kojem apsolutno nitko ne može kontrolirati. Ja ne vidim kako bi ova agencija ili bilo tko mogao utvrđivati da li dijete ima 13 godina ili je mlađe od toga. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Đurović, da, 2,5 milijuna željeznička agencija, da tako skratim, 6,5 milijuna AZOP, a sad se ustanovilo i mjesto povjerenika za informiranje. Pa možda ne bi bilo loše kad već spaja gospodin Hajdaš-Dončić sve te agencije spojiti možda i povjerenika za informiranje. Baš i nemaju, gospođa je samo v.d. ravnateljice pa da spojimo to i da smanjimo troškove barem malo u državi. Što se tiče Operativno-tehničkog centra i da kažem američkog operativnog centra tehničkog, to su zapravo dva big brothera, dakle imamo ne samo jedan nego živimo u dvostrukom big brotheru: domaći i inozemni. Tako da ne možemo od toga pobjeći, živimo u takvom svijetu. Kad će netko iskoristiti taj podatak to je teško. Evo kolegu Bubala su uhvatili cika caka na lažni Facebook profil, nekoga drugoga su uhvatili da se rastaje od žene itd. Vrlo su čudni putovi božji. Srđan Gjurković, replika. Naravno malo u šali, malo u zbilji. Spominjali ste big brother, pa bilo je za očekivat da ćete reći da bi ova Agencija mogla bit big mother, da ona nadzire onoga koji to sve radi a ne bi smio raditi sve u interesu naravno zaštite osobnih podataka. I mislim da u vašem dijelu govora falila mi je, nedostajala mi je jedna u biti rečenica ili zaključak jer pohvalili ste naravno rad i mišljenja i sva ova rješenja i napredak Agencije. Ali čini mi se da nedostaje ona jedna ključna stvar, a to je da Agencija nije dala pregled uopće stanja i ocjenu stanja zaštite osobnih podataka. Dala je opće podatke, a u biti nismo dobili ono šta bi trebali od njih dobiti jer drugi to nitko ne radi, a posebno prema Hrvatskom saboru, a to je da nam da realno stanje. Ne moraju uspoređivati sa možda drugim zemljama, drugim agencijama. Ali dobit realno stanje temeljem analiza, temeljem zamjerki i određeni neću reći naputak, ali razmišljanje šta i kako dalje. Jer kad gledamo povećanje od 180% može bit da je stanje lošije, a može bit da su ljudi možda više informirani ili manje. Da je smanjenje rekli bi da je idealno, a svi smo svjesni, a to ste vi sami spominjali i drugi govornici vezano za zaštitu osobnih podataka i objavu i preko Interneta i naravno određenih tvrtki itd. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo kolega Gjurković na pokušaju pomoći, dakle mojoj raspravi. Imate prijedloge za moju raspravu. Razmotrit ću to prilikom sljedećeg izvješća za godinu dana. Ali da, prihvaćam činjenicu da bi bilo dobro usporediti rad i rezultate sličnih agencija u drugim zemljama europskim iako je ovo izvješće za Hrvatsku. Ali ne bi bilo loše, iako kažem ova je Agencija relativno mlada kod nas. I evo ovo povećanje broja žalbi o kojima sam govorio govori o tome ili da državni aparat jedinice lokalne, regionalne samouprave ne rade dovoljno dobro svoj posao u davanju informacija ili pak je nešto drugo. Ili je zaista broj pritužbi toliko povećan da onda imamo ovakve rezultate. AZOP trebao biti big mother, može. Ima i picerija "Big mama" kod nas u Slavonskom Brodu pa možemo i tako razgovarati. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena zamjenice ravnatelja agencije. Pa evo danas raspravljamo o Izvješću jedne od agencija koja djeluje u Republici Hrvatskoj. Ali ono što ovu Agenciju izdvaja od drugih jest da se brine o zaštiti osobnih podataka, problematici koja se dotiče, dakle ne posredno nego neposredno svakog građanina ove zemlje. Ali se također bavi i bitnim ljudskim pravom zajamčenim i Ustavom RH. Dosta smo u raspravama prije slušali o tome kako se ova Agencija bavi i pravom na pristup informacijama, ali koliko ja znam ta je nadležnost izuzeta iz Agencije, odnosno Agencija se bavi upravo ono što ime kaže, a to je zaštitom osobnih podataka pa mislim da je to vrlo bitno za istaknuti. Agencija, dakle na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka nadzire provođenje zaštite spomenutih, ukazuje na uočene zlouporabe prikupljanja istih, rješava zahtjeve za utvrđivanje povrede prava, vodi središnji registar itd. Dakle, kroz raspravu smo čuli koje su to sve ovlasti agencije propisane zakonom. Između ostalog pojedine obaveze i zahtjevi za postupanjem Agencije proizlaze iz međunarodnih sporazuma koje je Republika Hrvatska potpisala sa međunarodnim organizacijama ili pojedinim zemljama kao što su na primjer Eurojust, Europol, Interpol i mnogi drugi. Tako da ukoliko postavljamo, dovodimo u pitanje zapravo postojanje ove Agencije ja bih rekao da je opravdano upravo zbog ovih stvari i upravo zbog standarda koje nam nameće i samo članstvo u EU, te modernih standarda zaštite osobnih podataka. Sigurnost na internetu je nešto o čemu bi mogli pričati kako Englezi kažu dok se krave vrate kući, dakle jako dugo. I sigurnost na Internetu je nešto što je relativno nov pojam, nov pojam u smislu kronologije. Doduše pojam o kojemu se u zadnje vrijeme jako puno piše. Ja se mogu složiti sa kolegicama i kolegama koje su puno pričale o zaštiti ranjivih skupina društva na Internetu, dakle prije svega djece. Ali također moramo biti svjesni i jedne činjenice, a to je kada otvarate profil na Facebooku, dakle kada pristupate toj društvenoj mreži vama su podastrti uvjeti korištenja te iste mreže. I ti isti uvjeti kažu da sve što objavite na društvenoj mreži postaje javno dobro. Dakle, vi ne možete nakon što ste objavili neku fotografiju ili nakon što ste objavili određeni tekst ili već što ne možete to reći "puj pik ne važi", ja ću to sad zaboraviti. Vi to možete skinuti sa profila, ali ukoliko je to netko snimio, dakle to ne podliježe gonjenju odnosno vi ste svojevoljno se odrekli te informacije. Dakle, ona više nije osobna nego je postala javna. Sasvim drugi par rukavica je lažno predstavljanje. Kao što je kolega Grubišić rekao to spada u sferu kaznenog, odnosno ne prekršaja odnosno kaznenog djela. I sam sam imao situacije gdje sam na internetu nalazio odnosno prijatelji su mi govorili da se netko lažno predstavlja u moje ime. Na kraju sam odustao od gonjenja tih osoba. To je hvala Bogu s vremenom i prestalo. Ali mislim da sve javne osobe, sve malo u javnosti prepoznatljivije osobe se mogu da tako kažem pod navodnicima podičiti ovim problemom. Dakle, to je problem koji će se definitivno morati rješavati i kojem još zakonodavstva i naprednijih demokracija od Hrvatske nisu uspjele u potpunosti doskočiti. Čuli smo dosta i o prisluškivanju. Evo baš smo danas imali jednu dobru raspravu na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Ja mislim da bi Hrvatska mogla ući u Guinnessovu knjigu rekorda po broju osoba koje smatraju da su prisluškivane. Dakle, stječe se dojam da svi misle da se njih prisluškuje. Ako idemo čisto statistički i pretpostavimo da u Hrvatskoj ima 4,5 milijuna stanovnika, ima nešto manje, ali recimo sada karikirano govoreći da se također prisluškuje 40 tisuća građana, to vam je u postotku 0,8%. Nismo svi toliko zanimljivi niti agencijama, znači sigurnosnim niti policiji da bi bili prisluškivani. Govoreći općenito o izvješću i razmatrajući rad agencije za zaštitu osobnih podataka u 2012. godini, a uzimajući u obzir preporuke koje je Hrvatski sabor dao u prošloj raspravi, dakle raspravljajući o radu agencije za 2011. godinu po meni je razvidno da je agencija ostvarila bitan napredak u svom radu. Ono što bih posebno htio istaknuti da je agencija i uzela, odnosno usvojila neke preporuke koje su proizašle iz te rasprave, ja se nadam da će biti tako i sada. Dakle, sukladno preporukama koje su proizašle iz rasprave o izvješću, agencija se potrudila i otvorila medijima i javnosti. Kod sudjelovanje u radio i tv emisijama, djelovala je u svrhu stvaranja prepoznatljivosti agencije. tu moram ponovo skrenuti pažnju na jedan ozbiljan problem. Kada govorimo o izvješćima pravobranitelja u RH, tada isto često, najčešći prigovor njima je zapravo medijska nevidljivost, da ljudi niti znaju što je pučki pravobranitelj ili neki resorni pravobranitelj, recimo pravobraniteljica za djecu, a kamoli da znaju što taj pravobranitelj i radi. Ljudima je često teško objasniti da pravobraniteljica ne može se miješati u sudske postupke, ne može preinačavati pravomoćne presude i sl. Mislim da je agencija u vrlo sličnoj poziciji. Dakle, vodstvo agencije, uprava agencije, mi kao Sabor i političari se možemo truditi da agencija dobije određenu prepoznatljivost i određeni publicitet, ali nažalost dok agencija kao takva ne bude interesantna medijima, uređivačkoj politici određenih medija, mislim da to neće davati većeg većeg rezultata. Primjer sam i bio naveo još kod pučke pravobraniteljice, dakle pučka pravobraniteljica recimo u posljednjih godinu dana, sad zaboravio sam točne brojke, nemojte me držati za riječ, ali je imala recimo 20-ak istupa, od toga nijedan nije bio prenesen u udarnim vijestima, udarnim terminima, dakle osim neke crtice eventualno u medijima, nitko nije mogao doći do informacije, uopće čuti da pučka pravobraniteljica postoji. Također agencija je u 2012. godini provodila seminare i edukacije za ciljanu javnost. Edukacije su po meni puno bitnija stvar i ja ponekad sam i sam sebi dosadan govoreći da je edukacija i prevencija, zapravo da su bitan ključ rješenja svakog problema, tako i ovdje. Tako da vjerujem da i učenici kroz nastavu informatike i neke druge predmete trebaju biti educirani o opasnostima dijeljenja informacija, slobodnog dijeljenja informacija na internetu, između ostalog o kojima smo i sada pričali. Upravo su ove slične aktivnosti agencije utjecale na povećan broj zahtjeva za zaštitu prava i povećan broj upita slijedom kršenja privatnosti. Dakle, tijekom 2012. agencija je zaprimila dvostruko više zahtjeva za zaštitu prava u usporedbi sa prošlom godinom, vidljiv je i porast nadzornih aktivnosti koji je također udvostručen. Provođenjem sektorskih nadzora postižu se bolji rezultati u provođenju mjera zaštite osobnih podataka s obzirom da su usmjereni na ciljane skupine voditelja zbirki osobnih podatka. Držim da je nužno povećati broj izravnih nadzora i po službenoj dužnosti, dakle, budući da agencija ima ovlast postupanja na zahtjev ispitanika, na zahtjev treće strane ili po službenoj dužnosti. Dakle, ovu službenu dužnost je možda trebalo i pojačati u narednome periodu, periodu, naravno sukladno kadrovskim i ostalim kapacitetima agencije. Dakle, agencija je kako sam rekao ostvarila pomak u broju upita o zaštiti osobnih podataka od strane građana, privatnih osoba i državnih tijela jer iz izvješća je razvidno da u 2012. godini je zaprimljeno preko 600 predmeta. Jedan problem u sferi podataka, odnosno dostupnosti podataka je zapravo klasificiranje dokumenata od strane javne uprave oznakom tajnosti. Tada se često nepotrebno skrivaju podaci i stvara se dojam manipulacije i netransparentnosti iako se u principu radi o benignim podacima. S druge strane, mnoge lokalne sredine su sklone proglašavati određene projekte, dakle stavljati oznaku tajnosti gdje to nema nikakve potrebe, gdje je zapravo transparentnost itekako bitna jer se najčešće radi o nekim investicijskim projektima gdje se troši javni novac. Kada je u pitanju trošenje javnog novca, mislim da transparentnost mora postojati, naravno postoji nekoliko iznimaka, to je prije svega državna sigurnost. Iz svega navedenog, zaključujem da je agencija stvarala značajne pomake na svim područjima rada i upravo zato ima moju osobnu podršku, nadam se i podršku kolegica i kolega zastupnika. Hvala. Evo kolega da se kratko nadovežem na ovo zadnje. Govorili ste o potrebi transparentnosti u trošenju javnog novca, podsjetio bih vas kad budete u prilici da još jedanput pročitate Zakon o ugljikovodicima i one odredbe kojima se potpuno tajnim proglašavaju svi ugovori iz tog područja koji se sklapaju, a za koji ste i vi glasovali. A na nešto sam se drugo htio referirati, iz onog početnog dijela kad je riječ o zaštiti privatnosti, ima tu jedan vrlo velik aspekt, recimo informacija o građanima. To je kroz razno razne potrošačke kartice i njihove pristupne informacije koje građani uredno daju, a nad kojima onda kasnije nitko nema nikakav nadzor ni na koji način i pitanje je kako i na koji način korisnici tih informacija, a koje su dane za određenu svrhu nekim trgovačkim a izdano ih je milijune u RH, koriste te informacije koje su tu dostupne. Potom imate primjerice obrasce u bankama gdje je u obrascu utisnuto da dopuštate banci, potpisujete, ne znam za tekući račun, a utisnuto je da istodobno da dopuštate banci pri tome, malim snovima na dnu, korištenje vaših podataka u neke svrhe, a ukoliko se ne slažete vi morate posebno izraziti neslaganje s time da će banka koristiti vaše podatke, umjesto da je primjerice obrnuto u istim takvim obrascima, ali nije. Oni računaju da će možda od 100 korisnika, jedan reći ne, ja ne želim da moji podaci zato što otvaram tekući račun postaju stečevina korištenja te banke u svim mogućim daljnjim korištenjima, međutim međutim to tako stoji, to tako traje već godinama. Imamo sličan primjer kod telekomunikacijskih operatera, imamo sličan primjer u razno raznim tvrtkama koje su de facto koriste javne podatke građana u razno razne svoje privatne marketinške i Bog zna kakve kasne ciljeve. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. Pa kolega Đurović slažem se da je to veliki problem, međutim ono što je zapravo tu činjenica da građani te informacije daju svojevoljno. Kao i kod banke oni to potpišu i ja isto recimo sam kod banke to potpisao, upravo ovo o čemu ste pričali. Nisam ni znao da mogu reći da ne želim da se ti podaci koriste. Dakle, svojevoljno se ti podaci daju i ja sam korisnik nekakvih kartica baš o kojima pričate. a korisnici se na to namame svakako, različitim pogodnostima, popustima, uostalom vjerujem da je to svima poznato. Međutim u tim ugovorima nekad postoji, to moram priznati, nisam uvijek provjeravao i stipulacija da se ti podaci koriste samo za internu upotrebu onoga tko im te podatke daje. E sad opet se možemo razgovarati o tome što to znači interna upotreba i u kojem smislu se ti podaci mogu koristiti. A tu ste me i podsjetili, to sam zaboravio reći facebook je jedan nepresušan izvor istraživanja tržišta jer vi zapravo svojim znači kad vam nešto, kad vam se sviđa ili ne sviđa, kada govorite o različitim referencama vlastitim, kada objavljujete statuse i slično, zapravo dajete nepresušan izvor o tome koje brendove volite, što volite, ne znam jesti, piti, na koja mjesta volite izlaziti. Dakle, facebook takve informacije prodaje i njima je zapravo najmanji prihod ono oglašavanje. Upravo ovo istraživanje tržišta zapravo je i živimo na neki način u velikom bratu dakle kao u onom iz Orvela 1984.ali sami smo na njega pristali. To je ono što je možda najkritičnije u tome svemu. Hvala. zahvaljujem poštovanja potpredsjednice, poštovana zamjenica, uvažene kolegice i kolege. Evo izvješće agencije treba primijetiti je iscrpno i detaljno. Navode se brojne aktivnosti na polju suradnje Vladom i državnim tijelima koja je dakle bila vrlo intenzivna, dala razmišljanja propisa i dalje, dalje se predaje međunarodnih aktivnosti, sudjelovanja na projektima itd. Veći dio je prirodno posvećen zaštiti podataka i na taj dio se i u načelu se ne može mislim dati neka primjedba. Zaštita podataka naročito u doba Internet komunikacije i masovnih medija dakle je područje o kojem se, bi se mogle pisati vjerojatno tomovi i zaštita podataka u takvim uvjetima čini se predstavlja ogroman, možda bi neki mogli reći i Sizifov posao. Napomenuo ipak ne kao kritiku već više kao prijedlog za budući rad par tema o kojima smatram da bi u budućnosti trebalo voditi računa u radu agencije. Prvo u izvješću se vidi da je agencija uložila određene značajne napore usmjerene dakle zaštiti djece na internetu, organizirala je niz radionica i predavanja u vezi zaštite podataka djece i mladih. No evo volio bih i da se u izvješću navede detaljnije koliko djece i nastavnika odnosno dakle profesora je bilo uključeno u te aktivnosti odnosno edukaciju. Koliko je dakle, prošlo takve programe i da steknemo uvid u širinu prevencije. Radi se o izuzetno važnoj temi i potrebni su dakle čim detaljniji podaci. Nadalje, kad govorimo o pitanju zaštite podataka na internetu općenito postavlja se pitanje regulacije baratanja s podacima koje ostavljamo, posjećivanjem pojedine Internet stranice. O Internet sigurnosti, o facebooku već je bilo riječi ali mislim da treba istaći da da ovu posebnu temu jer na Internet pregledniku često kad surfamo možemo primijetiti ovlasti koje su usko vezani uz neke interese i povijest pregledavanja određenih sadržaja od strane pojedinog baš korisnika računala. Dakle, brojni subjekti skupljaju podatke o IP adresama i posjećivanju određenih stranica i zatim te podatke koriste radi oglašavanja, evo možda i radi drugih aktivnosti. Dojma sam evo da je ovo područje u nekakvoj sivoj zoni bar koliko ja imam uvid u to, da ne postoji dovoljna zaštita koja se odnosi na takvo prikupljanje podataka. Evo osobno volio bih da se ta problematika razmotri, prouči u radu agencije te da se u idućem izvješću na nju osvrne te da se možda daju odgovarajući prijedlozi. Povezano s tim, postavlja se rekao bih i pitanje da li vlasnici društvenih mreža koje skupljaju brojne podatke o svojim korisnicima, o tome su i kolege govorile imaju reguliranu svoju aktivnost u skladu sa hrvatskim zakonima. Jer premda dakle oni ne obavljaju svoju poslovnu djelatnost u Hrvatskoj formalno, de facto oni skupljaju ovdje podatke od naših građana. Dakle, mjesto prikupljanja podataka je Hrvatska. Bojim se da institucija Hrvatske države bez obzira na to što se radi o podacima koji se ustvari prikupljaju u Hrvatskoj jer takvom aktivnošću nemaju niti, o takvoj aktivnosti Dakle, istaknuo bih ponovo i postavlja se pitanje da li tvrtke koje upravljaju odnosno obavljaju svoje aktivnosti izradom i upravljanjem društvene mreže podliježu hrvatskim zakonima i da li moraju primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka jer sadašnja situacija je takva da mi se čini da oni ne postupaju uopće po tome. Mislim da nema ni ovdje u izvješću a nisam nigdje ni čuo da je recimo facebook dao prijavu da skuplja određene podatke, da ima nekog voditelja u bazi podataka ili bilo što drugo u Hrvatskoj. Premda ja mislim da oni čak i posluju preko određene svoje podružnice u Hrvatskoj a isto tako i druge društvene mreže. U sklopu pitanja informacijske sigurnosti i problematike zaštite osobnih podataka u javnosti je postavila pitanje prikupljanja podataka od vlasnika mobilnih telefona. Ti telefoni često u sebi imaju aplikacije koje skupljaju podatke o, pa čak i o kretanju vlasnika te je dostavljaju pojedinim tvrtkama. Pojedine aplikacije u takvim telefonima skupljaju i druge podatke o korisnicima poput dakle posjećivanje isto tako Internet stranicama kupovnih navika a postoje i aplikacije koje imaju mogućnost skeniranja čak i otisaka prsta korisnika i u javnosti su se pojavile špekulacije da se i podaci o otiscima prsta dostavljaju, dakle tvrtkama koje su izradile softver. Ti programi, istina je, uglavnom sadrže suglasnost korisnika, ali vrlo često te suglasnosti se ne traže na hrvatskom jeziku te mnogi korisnici nemaju dovoljno saznanja što čine ako koriste svoje uređaje na određeni način. mislim da ova pitanja zaslužuju pozornost agencije i smatram da bi se njima trebalo pozabaviti. Vjerojatno i u suradnji sa drugim odgovarajućim europskim agencijama, evo nisam primjetio u izvješću da je to specifično područje bilo predmet interesa agencije, napomenuo sam to je izuzetno ozbiljno područje i ovo je više možda neka moja preporuka za buduće djelovanje, odnosno za budući fokus. I pridružio bih se također apelu da se u izvješće uključe određene analize stanja i onda dadu određene preporuke u u skladu s tim. Kad govorimo pak o problematici prava na pristup informacijama, treba istaknuti da je tom segmentu dano osjetno manje prostora. Istina je da ta regulacija, dakle regulacija tog područja izdvojena je iz agencije prošle godine, da 2012. nije bila te bih rekao da značaj teme svakako zaslužuje ipak značajno detaljniji osvrt. Kad govorimo o iznesenim podacima u vezi te teme, treba izreći da je u prvom redu vidljivo dakle značajno povećanje broja predmeta u čak 127%, dakle zaprimljenih predmeta, njih 480 su bile žalbe, znači očito je ipak da je broj žalbi utjecao na povećanje broja predmeta što mislim govori o većoj zainteresiranosti, povećanju svijesti o postojanju mogućnosti zaštite prava na pristup informacijama što je dobro, vjerojatno izražava dio napora agencija koje su bile u prošlosti. Ali evo bilo bi u ovom izvješću jako dobro da se struktura žalbi malo više ipak specificira kao da se dade podatak o strukturi rješenja donošenih po tim žalbama. U prvom redu ja bih volio vidjeti koliko ih je usvojeno i na akte kojih tijela je dakle uložen najveći broj uloženih žalbi. Veliki broj žalbi, 66% je uložen radi šutnje administracije, a opet i tu bih volio vidjeti detaljnije podatke i poimence da su navedena tijela koja imaju najveći dakle problem u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama te odbijaju dati tražene podatke koje moraju prema zakonu. Premda je dakle u ovoj grafici vizualno prikazana podjela broja žalbi prema ministarstvima i ostalim subjektima, ipak evo napominjem, mislim da bi bilo dobro da je struktura tih subjekata pokazana znatno preciznije po nazivima tih subjekata, koje povrede prava na pristup informacijama su ocijenjene ovdje kao naročito ozbiljne, dakle malo više detalja. Ponavljam, radi se o izuzetno važnoj materiji i daljnja poboljšanja na ovom području su nužna, a a za poboljšanja su pak nužni detaljniji podaci, dakle da znamo gdje najviše škripi i gdje treba značajnije djelovati. Agencija je, što vidimo iz izvješća, u određenoj mjeri podkapacitirana u odnosu na obujam posla, a evo i vjerujem da će i na ovo imenovana povjerenica za informiranje biti u mogućnosti dati značajno značajno detaljnije podatke ovom segmentu, ali vjerojatno će i po prirodi stvari posvetiti i veću pažnju. Završno, ponovio bih da izvješće najvećim dijelom, dakle istakne informativno, podržao bih ga, ali treba i ponovno naglasiti da je gotovo nemoguće napraviti izvješće koje bi detaljno, baš detaljno obuhvatilo sve segmente ove tematike. Ja se zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Ujedno željela bih se zahvaliti na ovim konstruktivnim kritikama, pohvala i preporukama i uvažavam, dakle kritiku da je izvješće moglo možda biti preglednije i svakako naziv projekata koji su u originalnom nazivu bili na engleskom, dakle mogli su biti prevedeni, to ćemo svakako voditi računa u narednom izvješću, ali ono što bih željela ipak istaknuti je da su svi ti projekti sa uspjehom obavljeni i završeni i da su u svakom slučaju bili i vrlo korisni. Isto tako uvažavam činjenicu da je broj zahtjeva i upita mogao biti još i veći, da je dakle statistika mogla biti bolja, dakle uvijek može biti bolje. U tom smislu željela bih se referirati dakle repliku gospodina Vukšića, a to je da su rezultati ipak bili slabi pa bih željela ipak skrenuti pozornost da baš vezano za ove statističke podatke, znači broj zahtjeva, upita i nadzora, treba reći da su se isti nadzori obavljali unutar Odjela za nadzor i pritužbe, a koje odjel u svojoj nadležnosti je imao i provođenje upravnih postupaka u povodu podnesenih zahtjeva za zaštitu prava. Činjenica je da je broj zahtjeva za zaštitu prava se bitno povećao, znači za nekih 78,09%. Dakle, tu činjenicu moramo uvažiti i dakle, mi zaista smatramo da je upravo ovako povećani broj i rezultat edukacija koje je agencija sustavno provodila i to kako u pogledu educiranja građana o zaštiti osobnih podataka tako i Zakona o pravu na pristup informacijama i te edukacije imale su dvojak cilj, prije svega osvješćivanje građana, upravo cilj je bio da oni u biti shvate svoja prava i smisao i značaj zaštite privatnosti, kome se mogu obratiti, što u stvari predstavljaju povrede, odnosno što je zakonita, a što nezakonita obrada osobnih podataka, a s druge strane je je to bila i edukacija koja je bila usmjerena i prema voditeljima zbirki kako bi oni mogli znati koje su njihove zakonske obveze po oba ta zakona. S jedne strane znači imali smo povećan broj zahtjeva, s druge strane unutar tog istog odjela obavljali su se i nadzori, a treba uzeti u obzir i činjenicu da je agencija imala znači određene poteškoće prije svega bi se osvrnula na podkapacitiranost agencije, to nije zanemariva činjenica, znači ljudski faktor je tu bitan, a osim toga nije zanemariva niti činjenica, poteškoća s kojima se agencija suočila smanjenja proračuna, dakle rashoda za zaposlene za nekih milijun 14 tisuća 761 kunom, a čiji je manjak agencija planirala na teret materijalnih i kapitalnih rashoda čime je doista bilo otežano izvršenje obveza koja proizlaze iz zakona. unatoč tome ipak unatoč tim poteškoćama i nedovoljnog broja zaposlenih i financijskih poteškoća razvidni su ipak određeni pomaci, prije svega povećanje broja zahtjeva, povećanje upita. A osim toga ono što isto nije zanemarivo da je agencija sve te zahtjeve i upite rješavala u roku. Tako da je ja bih rekla ta statistika ipak ukazuje na određeni trud i angažman agencije, ali naravno svakako da ćemo se i nadalje truditi, prije svega i medijski u svrhu daljnjeg prepoznavanja same institucije i značaja prava, ali naravno i na drugi način. Isto tako željela bih se osvrnuti i na opasku nadležnosti povjerenika za informaciju u pogledu kreiranja lažnih profila na Facebooku. Prije svega želim napomenuti da je kreiranje lažnih profila na Facebooku kazneno djelo koje je u nadležnosti državnih institucija MUP-a i Državnog odvjetništva. Agencija nije ovlaštena, a niti povjerenik još manje, provoditi postupak u svrhu utvrđivanja IP adrese. Nažalost agencija nema te ovlasti. Ono što agencija može i ono što ona čini apsolutno

da nisu teritorijalno nadležni jer se te povrede dešavaju negdje drugdje, a ne na njihovom teritoriju. A mi smatramo da jesmo nadležni zato što se radi o privatnosti naših građana i mi pišemo i Facebooku i Googlu i YouTubu izradimo zaista maksimalne napore ulažemo da se takvi štetni sadržaji Isto tako željela bih se osvrnuti na jednu od replika u pogledu marketinga i u pogledu koji je naš smisao kada mi ne možemo spriječiti da vas netko nazove u 9,10. Ja bih se složila to je doista mogla bih reći svakodnevni primjer primjer zadiranja u privatnost i jasno je to zaista iritantno i da to smeta. Međutim ono što želim napomenuti da agencija ne može utjecati na to da li će netko vas nazvati jer mi nismo da tako kažem Superman da možemo kada će netko nekoga nazvati. Ono što mi možemo i ono što mi činimo je da možemo reagirati po vašim zahtjevima. Drugim riječima, sam članak 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka govori o pravu građana da se može usprotiviti takvoj jednoj invaziji na privatnost i može se suprotstaviti i navesti tom pozivatelju ili u pisanom obliku zavisi kako ga kontaktira, da ne želi primati marketinške ponude. Znači to je praksa iz španjolske agencije, znači da agencija ne postupa ad hoc, čim je netko nekoga nazvao jer se vi sami možete zaštititi na način da kažete jednostavno ne, ne želimo primati reklamne ponude. Ako netko i dalje nastavlja onda se možete obratiti agenciji i u tom smislu agencija će postupati kao što i postupa. Mi u takvim slučajevima i donijeli smo jako puno rješenja kojima kojima smo to zabranili, a u slučaju ponovno takvog marketinškog uznemiravanja, da se tako izrazim, pokretali smo i prekršajne postupke. postupke. Htjela sam reći da što se tiče ove objave liste dužnika i stavljanje na stup srama, na to bi se isto željela osvrnuti. Tu je agencija imala također određene zahtjeve po kojima je odmah reagirala. Naime, Porezna uprava je to učinila, inače to je praksa i drugih zemalja mi smo o tome razgovarali, ali naravno da to mora biti zakonski regulirano jer svaka obrada osobnih podataka mora imati neki svoj temelj i svrhu s time da ta objava poreznih dužnika, znamo koja je svrha te sada neću ulaziti. Ali činjenica je da ako biste vi željeli npr. da li je vaš susjed porezni dužnik vi to niste mogli napraviti običnom CTRL Faind funkcijom nego ste morali listati svih cijeli taj popis ne biste li našli njegovo ime. je ipak vodila računa o tome da to sve bude u nekakvim zakonskim okvirima i da u tu svrhu su se išle raditi intervencije u sam zakon i točno je propisala pod kojim uvjetima se ta lista može objaviti i na koji način se uopće ti dužnici mogu tamo naći. Ono što je agencija reagirala je kada su neke druge osobe, a koje nisu porezna uprava željele iskoristiti tu činjenicu i obradile su podatke tih osoba na način da se jednostavnom tražilicom samim pukim upisivanjem neke osobe moglo odmah saznati da li je on porezni dužnik ili ne. tu smo mi reagirali i donijeli smo rješenja kojim to zabranjujemo, budući da ovdje nije postojao odgovarajući pravni temelj dakle zakon niti pristanak tih osoba i dakle agencija je u tim slučajevima reagirala. Konačno, ono što bi isto tako željela reći, a što se tiče OIB-a, čini mi se da je bilo riječi i o tome. OIB nipošto nije tajni broj, to je osobni podatak kao i svaki drugi koji reguliran je Zakonom o OIB-u i točno Zakon o OIB-u kao i neki posebni zakoni u biti propisuje pod kojim se uvjetima zapravo OIB može prikupljati. Tako da banke, HEP pravne osobe u državnom vlasništvu u vlasništvu lokalne samouprave su zakoniti sakupljači OIB-a, a isto tako i banke na temelju posebnih propisa imaju pravo pravo prikupljati OIB. To je Zakon o sprečavanju pranja novca, Zakon o sprečavanju terorizma i slično. Dakle to su neki posebni zakoni koji to propisuju. mi smo tu isto imali dakle puno upita, ali svaka uporaba OIB-a je nezakonita ukoliko dakle nije propisana zakonom, dok recimo banke, HEP, telekomunikacijski operateri i slično imaju pravo po posebnim zakonima prikupljat OIB. htjela bih reći da agencija je zaista se trudila i trudi se radit na svojoj prepoznatljivosti. Sad evo statistika je ipak pokazala da postoji neki određeni napredak, ali ono što ja isto vidim kao jednu ne bih možda rekla manu, ali kao možda jednu prepreku u možda nekom boljem, prepoznavanju agencija, da nas se možda malo ozbiljnije shvati je činjenica da agencija nema mogućnost neposrednog kažnjavanja, a što druga takva neovisna tijela imaju, već u zakonom predviđenim slučajevima ima mogućnost pokretanja odgovarajućih postupaka. To su prekršajni i kazneni postupci. Smatram da kad bi agencija neposredno mogla izricat kazne kao što to se čini u nekim agencijama da bi možda na neki način imala i veći autoritet i možda bi bila u tom smislu i ozbiljnije shvaćena. I htjela sam još samo za kraj napomenuti, a to je što se tiče agencije i povjerenika, o tome da je agencija nepotrebna i slično. Prije svega agencija je nužnost, Agencija za zaštitu osobnih podataka je zahtjev Europske unije i ona je osnovana po modelu na ostala takva tijela koja provode zaštitu osobnih podataka, s time da je zaštita osobnih podataka u svim državama članicama Europske Pravo na pristup informacijama nemaju sve države, ali zaštitu osobnih podataka definitivno imaju. I osim toga, to je i ustavno pravo, zaštita osobnih podataka je i Ustavom zajamčena i zapravo ukidanjem agencije prekršili bi se međunarodni propisi koji su po svom pravnom rangu iznad zakona. To je prije svega Direkcija o zaštiti pojedinaca 95/46, kao i Konvencija 108. Još samo jedna kratka opaska, a to je da agencija još uvijek nema ravnatelja iz čega zapravo na neki način bi se moglo zaključiti da je obezglavljena i da u principu nitko je ne zastupa. Htjela sam ipak reći da agencija ima zamjenika ravnatelja koji eto već 8 mjeseci ja mislim korektno obavlja svoju dužnost tako da zaista nekakvih zastoja u radu agencije nema. Ja se zahvaljujem. Hvala lijepa. Repliku ima potpredsjednik Milorad Batinić. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Naime, kad ste govorili u dijelu vašeg završnog izlaganja i što u izvješću piše pravo na pristup informacijama u prethodnoj replici, ali sada bih htio i vama uputiti jednu preporuku odnosno zamolbu, a to je isto definirala u svojem izvješću i Državna revizija kad je govorila o učinkovitosti naplate u jedinicama lokalne i područne samouprave. Naime, informiranost odnosno informiranje samih građana korisnika usluga i prava na pristup informacijama, naime preporuka je u smislu da pokušate iznaći ako treba i dodatna financijska sredstva i ljudske resurse i da napravite jednu reviziju prava na pristup informacijama, odnosno transparentnosti rada u smislu informiranja svojih građana i jedinica lokalne i područne samouprave u 2013. godini.